подложа на прегласуване само удължаването на работното време до изчерпване на дебатите. Гласуването ще го направим утре. Моля, режим на гласуване.

Аз Ви призовавам да погледнем на точката от дневния ред и от един друг ъгъл. Не знам дали Вие знаете, но в Европейския съюз са възникнали отдавна такива символични пространства, свободни от транснационалните споразумения. 1600 общини от Европейския съюз от 12 държави заявиха „Не, благодаря!“ на този тип споразумения. Те подкрепиха Декларацията от Барселона – една декларация, в която общините са обезпокоени от постановките в тези споразумения, особено от факта, че тяхната компетентност и капацитет са подложени на сериозна девалвация от подписването на тези споразумения, защото те искат сами да управляват обществените средства в полза на населението. Други аргументи няма да изтъквам. Искам само да заявя пред Вас, че и в България има десетина общини, които са приели с решение на общинските съвети подобно присъединяване към Декларацията от Барселона. Сред тях са: Роман, Горна Малина, а така също и една община в областен град Ловеч. Нека да се вслушаме в тези десетина общини, които са преценили

Странно преминава обсъждането на това споразумение. Взимам думата, защото бях провокиран от някои от изказванията, които акцентираха върху това, че няма нищо конкретно в това споразумение. Второ, постави се въпросът дали това споразумение е протекционистично, или подпомага свободната търговия; дали политическите и социалните сили, които стоят на страната на протекционизма, каквото и да означава това, са регресивни – такива, които заслужават да бъдат порицани; дали свободната търговия е онзи инструмент, който носи просперитет и благоденствие на народите? Тоест изредиха се всички онези ценности на неолибералната икономическа и политическа доктрина, които още през началото на 90-те години по някакъв начин влязоха в политическите програми и в програмите на българските правителства. Върху тези разбирания беше осъществена така наречената реформа на българската икономика след 1997 г. и в резултат на този икономически курс днес ние се намираме тук – да не можем да си плащаме сметката. Това е накратко въпросът за СЕТА в неговите вътрешнобългарски измерения. Дали това е споразумение между отделни държави или между Европейския съюз и Канада, е отделен въпрос. Той произтича от сложната структура на функциониране на Съюза, където Европейският парламент и Европейската комисия приемат едни норми и ги ратифицират националните парламенти. Тоест възниква въпросът за стойността на днешните наши усилия, за това има ли смисъл от ратификация в националните парламенти? Ако ние отречем смисъла на днешния дебат, ако кажем, че днешната световна търговия се основава на принципите на свободата, на свободното формиране на цените и отсъствието на диктат, то ние ще бъдем много далеч от истината. Днешната световна търговия – от ценовата политика до разпределението на ресурсите, се осъществява в условието на диктата на транснационалните корпорации от цените на петрола до цените на маратонките. Къде е мястото на българската национална икономика и кой е българският национален интерес в рамките на Общия европейски пазар е същностният въпрос? Какво казаха по Споразумението в европейските институции, понеже за тях става дума? Социалната комисия на Европейския парламент гласува против това споразумение, председателствана от българския депутат Георги Пирински. Тя гласува против това споразумение със съвсем конкретни и сериозни аргументи. И първите, които искам да спомена, това са: въпросът за работните места, балансираният растеж на заплатите и на доходите, както и за дисбаланса в защита на трудовите права и правата на инвеститорите. Обръщам се към всички, които смятат, че тези въпроси не са конкретни. Социалната комисия на Европейския парламент прие тези аргументи и се съгласи с това, че споразумението между Европейския съюз и Канада не оказва или по-скоро оказва изключително отрицателно въздействие върху малкия и средния бизнес в европейската икономика,оказва изключително отрицателно въздействие върху защитата на работните места,

дисбалансът в защитата на трудовите и на корпоративните права произтича от така наречените арбитражи за решаване на споровете. Тоест налице е едно неравнопоставено, неравноправно търговско споразумение, което не просто не гарантира свободната търговия, то разрушава условията за свободна търговия, ако се погледне в дълбочина. А за малки държави като България, на които е съдено да бъдат като цяло пролетариите на Европа, то е пагубно. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Нямате време от БСП. Закривам разискванията. Колеги, гласуването ще бъде след приключване на разглеждането на фиксираните четири точки утре. разглеждането на фиксираните четири точки утре. Колеги, поради изчерпване на времето, закривам днешното пленарно заседание. Утре редовно пленарно заседание – четвъртък, 9,00 ч.